Има кворум. Откривам заседанието. предлагам в седмичната Програма за работата на Народното събрание да бъде включена следната допълнителна точка: Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, вносители – Искрен Веселинов и група народни представители на 23 Моля, режим на гласуване

Колеги, „РЕШЕНИЕ № 1838-НС от 16 юли 2020 г. относно обявяване на Елена Владимирова Ангелинина за народен представител в Трети изборен район – Варненски, в 44-тото Народно събрание

Димов Дончев като народен представител от Трети изборен район – Варненски. Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия кандидат в листата предвид предсрочното прекратяване пълномощията на Андон Димов Дончев. С входящ № НС-10-1 от 15 юли 2020 г. от ЦИК е постъпило заявление от кандидата за народен представител Дилбер Ахмедова Вейсалова, с което обявява, че не желае да бъде обявена за избрана за народен представител в 44-тото Народно събрание от листата на партия ВОЛЯ в Трети изборен район – Варненски. С входящ № НС-10-2 от 15 юли 2020 г. от ЦИК е постъпило заявление от кандидата за народен представител Валентина Илиева Банчева, с което заявява, че не желае да бъде обявена

входящ № НС-10-3 от 15 юли 2020 г. от ЦИК е постъпило заявление от кандидата за народен представител Диана Иванова Марешка, с което заявява, че не желае да бъде обявена за избрана за народен представител в 44-тото Народно събрание от листата на

входящ № НС-10-9 от 15 юли 2020 г. от ЦИК е постъпило заявление от кандидата за народен представител Йонка Цветанова Велковска-Георгиева, с което заявява, че не желае (смях) да бъде обявена за избрана за народен представител 44-тото Народно събрание от листата на партия ВОЛЯ в Трети изборен район – Варненски. Съгласно чл. 255, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс съгласието на кандидата да бъде регистриран е абсолютна предпоставка за регистрацията му от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет, а след произвеждане на изборите за обявяването му за избран за народен представител. Когато кандидатът за народен представител подаде заявление до Централната избирателна комисия, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител, следва да се тълкува, че по същество е налице оттегляне

абсолютна предпоставка, изразяваща съгласието му за регистрация, съответно обявяването му за народен представител. Налице е по същество изявление за отказ

От изложеното следва, че въз основа на подадените заявления от кандидатите за народни представители, а именно: Дилбер Ахмедова Вейсалова; Валентина Илиева Банчева; Диана Иванова Марешка; Евгения Михайлова Димова; Николай Павлов Почеканов; Трифон Христов Трифонов; Росица Георгиева Атанасова; Веселин Йорданов Божков и Йонка Цветанова Велковска-Георгиева, следва да бъдат заличени от листата на партия ВОЛЯ поради оттегляне на съгласието за регистрация като абсолютна предпоставка за неговата избираемост.

Заличава от листата на партия ВОЛЯ кандидатите за народни представители: Дилбер Ахмедова Вейсалова; Валентина Илиева Банчева; Диана Иванова Марешка; Евгения Михайлова Димова; Николай Павлов Почеканов; Трифон Христов Трифонов; Росица Георгиева Атанасова; Веселин Йорданов Божков и Йонка Цветанова Велковска-Георгиева, със съответните ЕГН-та от Трети изборен район – Варненски, на произведените избори за народни представители на 26 март 2017 г. Обявява за народен представител от Трети изборен район – Варненски, Елена Владимирова Ангелинина със съответното ЕГН, под № 13 от листата на партия ВОЛЯ.“

С писмо с входящ № НС-02-4 от 16 юли 2020 г. в Централната избирателна комисия е получено Решение на Народното събрание от 16 юли 2020 г.,

входящ № НС-10-10 от 16 юли 2020 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от кандидата за народен представител Йорданка Иванова Фикирлийска,

Изборния кодекс съгласието на кандидата да бъде регистриран е абсолютна предпоставка за регистрацията му от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет, а след произвеждане на изборите за обявяването му за избран за народен представител. Когато кандидатът за народен представител подаде заявление до Централната избирателна комисия, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител, следва да се тълкува, че по същество е налице оттегляне на съгласието на кандидата,

стори това поради липсата на правната предпоставка, изразяваща съгласието му за регистрация, съответно обявяването му за народен представител. Налице е по същество изявление за отказ от страна на кандидата да бъде обявен за избран, който обвързва и прави невъзможно вземане на решение по реда на чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс спрямо този кандидат. След извършена проверка на списък А и списък Б по

При извършената служебна проверка се установи, че кандидатът под № 6 в листата на партия ГЕРБ Евгения Бисерова Алексиева е обявена за народен представител от листата на партия ГЕРБ в Двадесет и четвърти изборен район – София, на основание чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс, с Решение № 4749-НС

на по-силно основание да заеме овакантения депутатски мандат на Джема Маринова Грозданова. Калин Любенов Вельов – под № 8 от листата на партия ГЕРБ, следва да бъде обявен за народен представител за времето, през което Владислав Иванов Горанов е министър.

Обявява за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, Калин Любенов Вельов, със съответното ЕГН под № 8 от листата на партия ГЕРБ в 44-тото Народно събрание за времето, през което Владислав Иванов Горанов изпълнява функциите на министър.“ Уважаеми квестори, моля да поканим двамата народни представители – госпожа Ангелинина и господин Вельов, в залата, за да положат клетва. Колеги, моля да станем на крака.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Използвам случая да благодаря на господин Андон Дончев, който считам, че беше достоен член на българския парламент. Да благодаря и на господин Шопов за хубавата оценка, която му даде. Това е точно така – един достоен, един ерудит, един възпитан човек, истински български родолюбец. За няколко дни българският парламент беше лишен от такова присъствие, но днес с гордост можем да кажем, че той достойно е заместен от не по-малко достоен, не по-малко ерудиран, възпитан, честен български родолюбец – госпожа Елена Ангелинина. Искам да ѝ пожелая успех до края на мандата! Моля, успокойте се! Продължете, господин Марешки. ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Всъщност декларацията ми ще бъде точно заради такова просташко поведение, което имаше у част от депутатите

им! Налага се да припомня, за съжаление, защото моментът в държавата е такъв, какъвто беше и 2013 г., когато варненци варненци излязоха на мирен протест – много по-многоброен, отколкото днешният, с което искаха оставките на тогавашния кмет на БСП Кирил Йорданов… ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП На консултациите, които правихме как да изпълним волята на варненци, присъстваха представители на всички партии, включително и на БСП. Тогава всички се кълняха, че няма как да изпълним волята на българските избиратели да подадем оставки, защото такъв бил законът. Длъжен съм да припомня, че единствената партия, която някога е правила такова нещо, а именно да покаже как може да стане, да се изпълни волята на българския народ, е партия ВОЛЯ. Тогава ние до последния човек в листата си подадохме оставките, ако си спомняте, и тогава Общинският съвет във Варна остана с по-малък брой хора, защото нямаше кой да влезе след това. На поканата ми, на апела ми към БСП тогава, които се водеха отново уж опозиционни, заместник-председателят на БСП – Варна, пред цялата комисия там – на разговорите, на консултациите, господин Аврам Тодоров, каза: „Господин Марешки, аз съм готов веднага да изпълня волята на българския народ и да си подам оставката, но не гарантирам за другарчето ми след мен дали ще я изпълни, или няма да дойде и да ме замести в Общинския съвет във Варна.“ това нещо трябва не само да му се присмиваме, господин Ерменков, а трябва да го порицаваме. Ние трябва да се радваме, че има други достойни граждани и други партии, които са готови да напуснат властта, да напуснат Общинския съвет. Аз мога и в момента да Вие си седите тук, но не с цялата група, както ме подлъгахте тогава. Ще изкарам един човек от нашата листа от парламента и парламентът ще остане с един депутат по-малко. Вие готови ли сте да си подадете оставките, което иска българският народ в момента? Готови ли сте да освободите тази част от залата? Не, Вие искате да седите тук, да си получавате заплатите, да си получавате стипендиите под формата на субсидии и не сте готови да изпълните волята на българския народ. Затова следващия път, ако имате желание отново да се излагате и по този начин да се държите, няма да казвам просташки, да не Ви обиждам, но де факто това видяха всички, мисля че и медиите го зафиксираха, ще Ви помоля да се държите по-възпитано! Ако имате смелостта,

когато от тази трибуна се отправят обвинения към мен, аз бих ги възприел, ако са в личното ми качество. Но искам да напомня на господин Марешки и на всички онези, които му ръкопляскаха, че протести имаше не само във Варна, имаше и в София и че на тези протести съм участвал лично отвън с хората. И сега мога да изляза и да ги погледна в очите не през стъклата на „Майбах“-а със сините лампи, а по начина, по който винаги съм ги гледал и съм защитавал техните права. Затова, много моля, когато от тази трибуна се правят обвинения, погледнете се в огледалото, вижте се как изглеждате, вижте си миналото

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. „ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, № № 054-01-55, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 23 юни 2020 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 15 юли 2020 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, с вносители Искрен Веселинов и група народни представители. На заседанието присъстваха Зорница Русинова, заместник министър на труда и социалната политика, и експерти от Министерството на труда и социалната политика. Законопроектът беше представен от народния представител Александър Сиди. Той акцентира върху факта, че с направените промени се цели да се намали общественото напрежение, породено от приемането на Закона за социалните услуги. В мотивите към Законопроекта е записано, че предложените изменения в чл. 3 внасят важно уточнение в целта на Закона за социалните услуги. Акцентира се върху това, че чрез предоставянето на социалните услуги се осъществява конституционно установената закрила на семейството, майчинството и децата, на възрастните хора и на лицата с физически и психически увреждания. Изрично се подчертава, че предоставянето на социални услуги не представлява търговска дейност – покупка, продажба или обмен на активи с цел реализиране на печалба, а е насочено към съхраняване и подпомагане на основните семейни ценности, в това число предоставяне на закрила на нуждаещите се физически лица. Създава се нова ал. 2 на чл. 81, с която се предвижда при изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на детето, съгласието за разкриване на информация да се дава родителя/настойника, когато детето е малолетно, и от непълнолетния със съдействието на родителя/попечителя. Друг мотив за внасянето на Законопроекта е да се направят такива промени в Закона за закрила на детето, с които да се осигури по-интензивна закрила на родителя, чието дете е настанено извън семейството със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“. В изпълнение на тази цел в Законопроекта се предвижда заповедта да подлежи на предварително изпълнение по силата на закона, но родителите на детето да могат да я обжалват в 7-дневен срок от съобщаването. Вносителите са направили още няколко поправки в Закона за закрила на детето, чиято цел е да се предприемат мерки и да се предвиди гаранция, че отглеждането на децата ще се осъществява извън семейството само в краен случай, след изчерпване на всички възможни законови мерки за закрила на децата в семейна среда. Що се отнася до промяната на Семейния кодекс, и по-точно с отмяната на ал. 1 на чл. 138а, ще се премахне възможността дирекциите „Социално подпомагане“ да възлагат на доставчици на социални услуги изготвяне на становища, които да служат за основа на социалните доклади в съдебните производства при спор относно родителските права. Към Законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието на Законопроекта. В Комисията бяха получени становищата на Министерството на труда и социалната политика и При представянето на становището на МТСП заместник-министър Зорница Русинова посочи, че Министерството по принцип подкрепя направените промени, но повечето от тях се нуждаят от прецизиране. проведената дискусия взеха участие народните представители Галя Желязкова, Светлана Ангелова, Хасан Адемов, Георги Гьоков, Александър Сиди, Виолета Желева, Милко Недялков и Надя Клисурска. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 11 гласа „за“, 1 глас „против“ и 7 гласа „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, № 054-01-55, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 23 юни 2020 г.“

Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 15 юли 2020 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители. На заседанието присъстваха Зорница Русинова, заместник министър на труда и социалната политика, Законопроектът беше представен от народния представител Светлана Ангелова. В началото тя припомни, че Законът за социалните услуги влезе в сила на 1 юли 2020 г. Съгласно § 43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона част от подзаконовите нормативни актове към него следва да бъдат приети от Министерския съвет в тримесечен срок от влизането му в сила. За да се избегне блокиране на системата в този тримесечен срок, е необходимо да се направят допълнения във вече действащи преходни разпоредби на Закона за социалните услуги. Тези промени трябва да влязат в сила от 1 юли 2020 г., за да не се допусне празнота в законодателството. Основно промените са следните: До приемането на Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги насочването на всички лица за ползване на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, ще се извършва само от дирекции „Социално подпомагане“, а индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа на лицето ще се изготвят по досегашния ред преди сключване на договора за ползване на социални услуги. До приемането на Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги при заявяване на искане за предварително одобрение за създаване, промяна на броя на потребителите и на мястото на предоставяне на социални услуги, финансирани от държавния бюджет, кметовете на общини ще предоставят информацията и документите, изисквани по досегашния ред, с изключение на решение на Общинския съвет. Урежда се и срокът за издаване от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане на заповедта за предварителното одобрение, или за отказ. Започналите и неприключилите до влизането в сила на Закона за социалните услуги производства за създаване, прекратяване, промяна на броя на потребителите и мястото на предоставяне на социални услуги ще се довършат по досегашния ред.

на предоставянето на социалните услуги по досегашния ред. - Започналите до влизането в сила на Закона за социалните услуги процедури по лицензиране на частни доставчици на социални услуги и вписването им в регистъра към Агенцията за социално подпомагане ще се довършат по досегашния ред. Започналите до влизането в сила на ЗСУ общински конкурси за възлагане на управлението на социални услуги, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, ще се довършат по досегашния ред. Друга част от промените са свързани с отлагането на влизането в сила на Закона за социалните услуги от 1 юли 2020 г., при което не беше отложено действието и на другите срокове, пряко свързани с общия срок за влизане в сила на Закона. Поради това се налага да бъдат удължени другите срокове, зависещи от общия срок. Това са: - Срокът

предложенията за включване на услуги в Националната карта за срок по-малък от 6 месеца. За да могат да започнат тези дейности, е необходимо да бъде приета от Министерския съвет Наредба за планирането на социалните услуги.

За да могат да започнат тези дейности, е необходимо да бъде приета от Министерския съвет Наредба за планирането на социалните услуги. Самата процедура за приемане на Националната карта от Министерския съвет също ще е минимум 2 месеца с оглед необходимостта от обществено обсъждане и спазване на законовите изисквания. Ако не се удължи срокът за Картата, общините ще се наложи да извършват анализи и да разработват предложения в срок от около 3 месеца. От друга страна, средствата за социалните услуги се залагат в Закона за държавния бюджет и няма как да се започне с финансирането по нови стандарти от средата на годината – 1 юли 2021 г. Поради това се предлага както приемането на Картата, така и финансирането по новите стандарти да съвпаднат с началото на бюджетната 2022 година. Дотогава услугите ще се финансират по стандартите, разработени по досегашния ред.

Към Законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието на Законопроекта. В Комисията беше получено становището на Министерството на труда и социалната политика, което е подкрепящо Законопроекта. В проведената дискусия взеха участие народните представители Галя Желязкова, Светлана Ангелова, Хасан Адемов, Георги Гьоков, Александър Сиди, Виолета Желева, Милко Недялков и Надя Клисурска. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 11 гласа „за“, без гласове „против“ и 8 гласа „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, № 054-01-71, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 14 юли 2020 г.“

и хора, които ежедневно бяха на улицата с искания да направим необходимите промени и да намалим това обществено напрежение. Не за първи път говорим по темата – знаете, че направихме и предложение, което беше прието от Народното събрание, да се кодифицира тази материя, с което да се опитаме окончателно да решим тези въпроси. Ето защо до самата кодификация ние направихме предложение за промяна в Закона за социалните услуги със следните мотиви: „Предложените изменения в чл. 3 внасят важно уточнение в целта на Закона за социалните услуги. Акцентира се върху това, че чрез предоставянето на социалните услуги се осъществява конституционно установената закрила на семейството, майчинството и децата, на възрастните хора и на лицата с физически и психически увреждания. Изрично се подчертава, че предоставянето на социални услуги не представлява търговска дейност – покупка, продажба или обмен на активи с цел реализиране на печалба, а е насочено към съхраняване и подпомагане на основните семейни ценности, в това число предоставяне на закрила на нуждаещите се физически лица. Създава се нова ал. 2 на чл. 81, с която се предвижда при изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на детето съгласието за разкриване на информация да се дава от родителя/настойника, когато детето е малолетно, и от непълнолетния със съдействието на родителя/попечителя. Предвидените промени в Закона за закрила на детето целят да осигурят по-интензивна закрила на родителя, чието дете е настанено извън семейството със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ по чл. 27, ал. 1 от Закона за закрила на детето, включително при така нареченото спешно настаняване извън семейството. В изпълнение на тази цел се предвижда заповедта да подлежи на предварително изпълнение по силата на Закона, но родителите на детето могат да я обжалват в 7-дневен срок от съобщаването. Законопроектът въвежда задължение на директора на дирекция „Социално подпомагане“ да изпрати в съда постъпилата от родителя жалба в деня, следващ получаването ѝ. Задължава се съдът да образува административното дело в тридневен срок и да го насрочи в седемдневен. Предвидени са кратки срокове и по отношение на извършване на процесуални действия в хода на процеса, както и за произнасяне на съда с решение. Административнопроцесуалния кодекс за отстраняване на нередовност на жалбата, представяне на писмен отговор по жалбата, представяне на заключение на вещо лице и за призоваване на страните не се прилагат. Административното дело се прекратява, ако преди постановяване на решението е налице влязло в сила решение по чл. 28, ал. 4 за настаняване на дете по съдебен ред. Съгласно действащата редакция на чл. 36г, ал. 3 от Закона за закрила на детето мултидисциплинарен екип по ал. 1 включва, освен социалния работник, представител на Районното управление на Министерството на вътрешните работи – районен инспектор, инспектор от детска педагогическа стая или оперативен работник, на Районната прокуратура и представител на Общината. По преценка на водещия на екипа се канят за участие представител на Регионалната здравна инспекция, личният лекар на детето или представител на болницата, откъдето е постъпил сигнал по случая, представител на Регионалното управление на образованието и на училището, детската градина или друга образователна институция и представител на доставчик на социална услуга. Законопроектът изключва възможността представител на доставчик на социална услуга да бъде включен в мултидисциплинарния екип с цел гарантиране на пълна безпристрастност и обективност при вземане на решението за мерките за защита на дете в риск или дете – жертва на насилие или експлоатация. Законопроектът предвижда досегашната Национална стратегия за закрила на детето да се нарича Национална стратегия за закрила на детето и семейството, а Националната програма за закрила на детето – Национална програма за закрила на детето и семейството. По този начин се задължава законодателят да предприеме мерки и да предвиди гаранции, че отглеждането на детето ще се осъществява извън семейството само в краен случай, след изчерпване на всички възможни законови мерки за закрила в семейна среда. С промените на чл. 28 се слага край на противоречивата практика на районните съдилища, като изрично родителят става страна в съдебното производство за настаняване на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство и в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа. С отмяната на ал. 1 на чл. 138а от Семейния кодекс се премахва възможността дирекция „Социално подпомагане“ да възлага на доставчик на социална услуга изготвяне на становища, които служат за основа на социалния доклад в съдебните производства при спор относно родителски права.“ С тези промени се надяваме, че ще успеем да намалим напрежението на улицата и да дадем отговор на хората, които очакват от нас да променим текстовете, от които те толкова много се опасяват. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Сиди. По втория законопроект – заповядайте, госпожо Ангелова, да ни запознаете с мотивите.

уважаеми дами и господа народни представители! Законът за социалните услуги влезе в сила от 1 юли тази година. Съгласно § 43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона част от подзаконовата нормативна уредба следва да бъде изработена и да влезе в сила в тримесечен срок от влизането в сила на Закона. За да се избегне блокиране на системата в този тримесечен срок, е необходимо да се направят някои промени в ЗСУ по отношение на сроковете. Ние внасяме този Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги с цел да не се допусне празнота в законодателството. Основно промените са следните: До приемането на Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги насочването на всички лица за ползване на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, ще се извършва само от дирекциите „Социално подпомагане“, а индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа на лицата ще се изготвят по досегашния ред. На следващо място – започналите и неприключилите до влизането в сила на Закона за социалните услуги производства за създаване, прекратяване, промяна на броя на потребителите и мястото на предоставяне на социални услуги ще се довършат по досегашния ред. До приемането на Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги при заявяване на искане за предварително одобрение за създаване, промяна броя на потребителите и на мястото на предоставяне на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, кметовете на общини ще предоставят информация и документи, изисквани по досегашния ред. На следващо място – до приемането на Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги Държавната агенция за закрила на детето и инспекторатът към Агенцията за социално подпомагане ще извършват контролна дейност на предоставянето на социални услуги по досегашния ред. Започналите до влизането в сила на Закона за социалните услуги процедури по лицензиране на частни доставчици на социални услуги, финансирани от държавния бюджет, и вписването им в регистъра на Агенцията за социално подпомагане също ще се довършат по досегашния ред. Започналите до влизането в сила на ЗСУ общински конкурси за възлагане на управлението на социални услуги, които са делегирани от държавата дейности, на частни доставчици ще се довършат по досегашния ред. Друга част от промените са свързани с влизането в сила на Закона за социалните услуги от 1 юли тази година, при което не беше отложено действието на други срокове, които са визирани в самия закон.

и свързаният с него срок за финансиране на услугите по Картата по новите стандарти за финансиране. Поради това се предлага както приемането на Националната карта на социалните услуги, така и финансирането по новите стандарти да съвпаднат с началото на бюджетната 2022 г. Дотогава услугите ще се финансират по стандартите, разработени по досегашния ред. На следващо място – поради отлагане с 6 месеца влизането в сила на Закона за социалните услуги се налага отлагане и на срока за лицензиране по реда на ЗСУ на досегашните частни

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Законът за социалните услуги бе дълго обсъждан преди това, докато се стигне до консенсусното му приемане през февруари миналата година. Излишно е да коментирам хронологията на събитията, които доведоха до този дълбоко нужен, дълго изработван, обсъждан, съгласуван и консенсусно приет закон – да доведе до сериозно напрежение в обществото, но това е факт. десетина-петнадесет дни, след като влезе в сила, след 6-месечното му отлагане, вече има два законопроекта за изменение и допълнение на разпоредбите му. Още по-странно е, че и двата са внесени от управляващите. Единият законопроект е на народни представители от парламентарната група на „Обединени патриоти“, а причината за внасянето му според думите на вносителите е сериозното социално обществено напрежение, което създава част от разпоредбите му. Част от мотивите им пък са, че промените, които се правят с този законопроект, са част от исканията на протестиращите. Предлагайки тези промени, те смятат, че това би могло да намали натиска срещу Закона. Цялата работа е хем да се угоди на някого – в случая на протестиращите против Закона, хем да не се променя съществено самият Закон, каквото е желанието пък на управляващите, част от които са „Обединени патриоти“, тоест и вълкът сит, и агнето цяло. Това са истинските мотиви, а не записаните в Законопроекта. Въпреки това го намирам за крачка в правилната посока, защото се прави опит да се отстранят основни проблеми в Законопроекта, които създават напрежение в обществото. Дали този опит е успешен, е съвсем друг въпрос. Според мен не е. Защото голяма част от текстовете на Законопроекта са декларативни и не носят след себе си правни последици или влизат в противоречие с други разпоредби в самия Закон за социалните услуги, или пък с други закони. Например в § 1, т. 3 с новосъздадената ал. 4 предоставянето на социалните услуги не е търговска дейност по смисъла на Търговския закон. А какво е? В цялата философия на Закона услугите се осъществяват срещу заплащане, тоест по дефиниция „Търговски сделки“. Други текстове чрез малки корекции заслужават да бъдат подкрепени на второ гласуване, ако въобще се стигне дотам. Другият законопроект, нищо че е подписан от народни представители, де факто е Законопроект на Министерския съвет, подготвен от Министерството на труда и социалната политика, вкаран в спешен порядък няколко часа след произнасяне на Конституционния съд за противоконституционност на няколко текста от Закона с цел да се гледа заедно с по-рано внесения от коалиционния им партньор законопроект. Наясно сме, че до три месеца е необходимо да бъдат изготвени и приети от Министерския съвет подзаконовите нормативни актове, свързани със Закона за социалните услуги. Това основно са Правилникът за прилагане на Закона, Националната карта за социални услуги, Агенцията за качеството на социалните услуги и така нататък. Само че не сме наясно защо във времето от 1 януари до 30 юни това не бе направено? Нима това не бе достатъчно време, за да бъдат изготвени веднага след влизането на Закона в сила и от 1 юли да бъдат приети и да действат? А сега ни се обяснява и се мотивират промените в различните срокове в Закона – че това се прави, за да не се спира работата по предоставяне на социалните услуги на всички нуждаещи се от такива, институционалните услуги, които се финансират от държавния бюджет, да им се предоставят само от дирекциите за социално подпомагане, а индивидуалните оценки на потребностите, индивидуалните планове да се изработват по досегашния ред. Най-фрапиращото в случая е, че с предвидените промени в т. 4 на единствения параграф на Законопроекта колегите от ГЕРБ променят сроковете в § 44, с който се регламентира финансирането на социалните услуги от държавния бюджет съгласно новите стандарти за финансиране на социалните услуги и се оставя финансирането им да бъде съгласно стандартите за финансиране, разработвани по досегашния ред. И то какво удължаване – чак до 1 януари 2022 г.?! За мен това показва, че необходимите финанси не са налице. Впрочем това Ви го казахме още при приемането на бюджета за 2020 г. – че липсват средства за финансиране на дейности по Закона за личната помощ и по Закона за социалните услуги. Тук пак трябва да изразя учудване, че така яростно се противопоставихте на исканото отлагане на влизане в действие на Закона с още поне шест месеца. Не сте готови с подзаконовите нормативни актове, нямате финансирането, а натискате за влизане в действие и после променяте срокове за влизане в действие на най важните за функционирането на Закона неща. И още нещо. Няма да действа Агенцията за качеството на социалните услуги, която ще следи за качеството на социалните услуги по Закона, а функциите отново ще са възложени на Агенцията за социално подпомагане. На Държавната агенция за закрила на детето, която наброява трийсетина човека, се възлагат контролните функции, които трябва да осъществява новосъздадената Агенция за качеството на социалните услуги, а доставчиците на социалните услуги са стотици. Срокът за приемане на Националната карта на социалните услуги се удължава от 12 на 18 месеца. Кметовете на общините еднолично ще решават какви услуги ще са необходими в общините без решение на общинските съвети. Удължава се срокът за лицензиране на доставчиците до 1 юли 2021 г. Въобще всичко поне още година и половина ще върви по досегашния ред, което кара хората да се замислят защо всъщност беше този инат на всяка цена да влезе в сила Законът от 1 юли тази година. Няма да продължавам нататък по същество, но ще кажа добронамерено още две неща, върху които трябва да се замислите като управляващо мнозинство. Първо, защо е това напъване и бързане, след като Народното събрание прие решение по едно питане на „Обединени патриоти“ към министъра на труда и социалната политика? Ще Ви го припомня: „1. В срок от четири месеца Министерството на труда и социалната политика да изготви и представи в Народното събрание анализ на действащото законодателство в областта на социалното подпомагане“. Тук въпросът ми е: как ще правите тепърва анализ, пък предлагате промени, без да сте вникнали в този анализ? Втората точка от решението е: „2. В срок от шест месеца Министерството на труда и социалната политика да представи в Народното събрание Проект на Кодекс за социална подкрепа, който да обедини в един нормативен акт цялостната държавна политика в тази сфера“. Значи, сега правим промени, които едва ли ще бъдат в полза на този нормативен акт, който се готвите да направите, или, както се казва в една българска поговорка: „Залудо работи, залудо не стой!“ не стой!“ Не се дръжте така сякаш Конституционният съд не се е произнесъл и не е обявил за противоконституционни три от разпоредбите на Закона! Това изисква качествено нов подход към Закона за социалните услуги, а не промени на парче. Добро е решението за анализ, което прокарахте като решение на Народното събрание в законодателството в областта на социалното подпомагане, на социалната закрила, да се обедини в един законопроект. Вгледайте се в Закона за закрила на детето, Семейния кодекс, Закона за защита от домашно насилие, Закона за предучилищно и училищно образование в контекста на обявените противоконституционни текстове и да направим един добър Кодекс за социална подкрепа, а не да кърпим този закон по по всякакъв начин. Последното, което искам да кажа, е, че с колегите от парламентарната група на „БСП за България“ работим върху Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги,

защото подозираме, че когато се прави този Кодекс за социална закрила, ще пренесете механично всичко от Закона за социалните услуги в него и няма да се съобразите с предложения, които ще бъдат направени тогава. Няма да бързаме да внасяме този законопроект за изменение и допълнение, но ще преценим дали да не направим някои промени в Законопроекта между първо и второ гласуване. Призовавам Ви да се замислите върху това, което правите, по Закона за социалните услуги. То е ясно, че сега тези неща, които ги има в двата законопроекта, защото са на управляващото мнозинство, ще минат. Мисля си, че няма да спрете дотук, защото има доста проблеми още по Закона за социалните услуги, които ще се мъчите пак така, на парче, да оправяте. Оставете всички неща, докато се направи поне този анализ на социалното законодателство! Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Реплики? Заповядайте, госпожо Ангелова.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 като се започне оттам, с отлагане влизането в сила на Закона за социалните услуги с шест месеца. Вашата парламентарна група също също подкрепи отлагане влизането в сила на Закона за социалните услуги. Искам да Ви припомня – единствено парламентарната група на ДПС не подкрепи това, така че Вашето изказване е абсолютно некоректно. По отношение на сроковете за изработване на подзаконовите нормативни актове явно също не сте запознати. Подзаконовите нормативни актове, свързани със Закона за социалните услуги, от експертна група към Министерството на труда и социалната политика. Готов е даже и Устройственият правилник за дейността на Агенцията за качеството на социалните услуги, който е качен за обществено обсъждане на 8 юли. Както е записано в Закона за социалните услуги, всички други подзаконови нормативни актове се приемат от Министерския съвет до три месеца. Няма как да се изработи подзаконов нормативен акт и да бъде приет от Министерския съвет преди Законът да влезе в сила. Знам, че Вие за толкова години в Народното събрание познавате вече материята по отношение на социалното подпомагане и социалните услуги, но явно, че в момента

не знам как не Ви провокира нещо друго от цялото ми изказване, а Ви провокират някакви неща, които са в главата Ви да ги говорите тук? (Смях от цялото ми изказване и говорене от трибуната беше абсолютно добронамерено, и в посока на това да направим нещата по-добри, а не да правим нещата на парче, ама Вас Ви провокират някакви неща, които не съм мислил дори. Никога не съм твърдял, че ние не сме подкрепили отлагането на Закона. Да, подкрепихме го! В цялото си изказване, ако слушахте внимателно, това говорех: че въпреки отлагането от шест месеца Вие настоявахте да влезе от 1 юли и не подкрепихте новото отлагане, а пък сега отлагате половината текстове, които са изключително важни за влизането в сила на различни неща, които са изключително важни за функционирането на Закона – тоест оставяме всичко по досегашния ред, ама иначе пък си имаме Закон за социалните услуги! Казвате, че е готов Устройственият правилник на Агенцията, която ще окачествява услугите или ще ги лицензира – това е много добре. Ама аз Ви питам и Вие казвате: „Вие знаете ли, че след влизане в сила – три месеца?“ Да, знам! Ама Законът беше приет миналата година февруари месец, исках да Ви напомня. Сега сме юли следващата година, 2020-та година вече. За тази година и колко месеца трябваше да бъде готов и Правилникът за за прилагане на Закона, и Устройственият правилник на Агенцията, която предвиждате, и всички правила да бъдат написани и даже да бъдат обсъдени. И ако искате да спазвате някаква

и сега не го правите, но правите големи грешки. Затова се вълнуват хората отвън. Извинявайте, че намесвам протестите отвън, но това, което правите тук, провокира хората. Не сте Вие най-правите на света. Няма как да сте прави във всичко! Така че, вслушайте се какво Ви говорят и не правете

Заповядайте, господин Недялков, да направите своята процедура. мое име, пък и от името на народните представители да поканите представител на Министерството на труда и социалната политика да бъде в залата и да отговаря на някои от въпросите. Госпожо Председател, за мен е малко странно като народен представител, друг народен представител да отговаря от гледна точка на Министерството на въпроси, поставени тук, за неговата работа, за това кое е изпълнено и кое не е изпълнено от Закона. Един народен представител не може да отговаря от гледна точка на едно министерство. Така че поканете ги! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Недялков. Господин Адемов, заповядайте, за изказване. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател! Уважаеми дами и господа народни представители! Два законопроекта са на нашето внимание и двата са за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги. Нека да видим фактическата обстановка най-напред около двата законопроекта. В края на миналата година беше отложено влизането в сила на Закона за социалните услуги и Законът на практика влезе в сила от 1 юли 2020 г. вместо от началото на годината. На второ място, преди няколко дена излезе решение на Конституционния съд, което решение отмени няколко от текстовете на Закона за социалните искам да кажа няколко думи и за това какво се предлага в момента с тези законопроекти. Позицията на „Движението за права и свободи“ по този законопроект е ясна. Ние бяхме единствената парламентарна група, която държахме на това Законът за социалните услуги да влезе от 1 януари 2020 г., както беше предвидено, когато той беше приет през месец март 2019 г. За голямо съжаление, това не се прие. Прие се отлагането с шест месеца, в рамките на които трябваше да се направят консултации, трябваше да се направят публични обсъждания, но във връзка с коронакризата тези неща не се случиха. Защо казвам всичко това? Защото в момента предложеният от „Обединени патриоти“ законопроект има за цел да намали напрежението, което съществува в обществото, от гледна точка на някои от текстовете в Закона за социалните услуги. Но нека да кажем няколко думи за структурата на предложения законопроект. Уважаеми колеги, какво сте предложили? Само два параграфа, които касаят Закона за социалните услуги, а доколко го касаят, е съвсем отделна тема. И в Преходните разпоредби в осем позиции променяте Закона за закрила на детето, променяте и Семейния кодекс в чл. 138а. Ами Вие спокойно можете да предложите Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето. Защо предлагате промени в Закона за социалните услуги? Какво променяте в социалните услуги? Има Закон за нормативните актове, в който е казано как се прави нормотворчеството. Вие бяхте от тези, които критикувахте, че в Закона за социалните услуги в Преходните и заключителните разпоредби са променени 29 закона. Така ли беше? Това беше Вашата позиция. Сега Вие какво правите? Искате да промените Закона за социалните услуги, предлагате два параграфа, в същия момент предлагате осем позиции, с които променяте Закона за закрила на детето, което означава, че истинските проблеми в семейната политика, в политиката за децата, в политиката по предоставянето на социални услуги не е в Закона за социалните услуги, а в други закони – нещо, което го повтаряхме няколко пъти от „Движението за права и свободи“. На следващо място, какво всъщност предлагате Вие като промяна в Закона за социалните услуги? Вие твърдите, че установявате закрила на семейството, майчинството и децата, на възрастните хора и хората с увреждания. Разбирам, че така подчертавате, подсилвате семейните политики, връзката между семейството и децата, което е добре. Само че Законът за социалните услуги не дели бенефициентите по признак семейство, по признак пол, род, раса и така нататък. Законът за социалните услуги е универсален закон. Той предлага подкрепящи мерки за тези, които имат нужда от подкрепа. Нужда от подкрепа могат да имат семействата, нужда от подкрепа могат да имат децата, могат да имат хората с увреждания, възрастните хора и така нататък, и така нататък. Българското законодателство в тази сфера е фрагментирано. И неслучайно Народното събрание прие решение тази материя да бъде кодифицирана, за да бъде събрана на едно място цялата социална сфера, свързана с подкрепящите мерки, с мерките, ако щете, за закрила. На следващо място, какво предлагате? Предлагате социалните услуги, изрично подчертавате, да не са да не са търговска сделка, да го наречем, най-общо казано. Но в Търговския закон в чл. 1 е казано кои са услугите, които са в предметния обхват на Търговския закон. Между тях не фигурират социалните услуги. Защо трябва да го подчертаваме в този закон? И следващото нещо, което предлагате „при изготвянето на индивидуалната оценка на дете, индивидуалния план за подкрепа на дете, информацията се предоставя със съгласието на родителя или настойника“. Трябва да отбележим, че социалните услуги не са задължителни, освен ако не са мярка за закрила на детето. Социалните услуги са по желание. За да може екипът, който прави индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа, той трябва да бъде въоръжен с информация. Ако няма информация, този екип няма как да предложи най-добрите мерки за закрила на детето. Така че ако родителят не е съгласен с това да предостави цялата информация за състоянието на детето на този мултидисциплинарен екип, защото този екип съгласно Закона за социалните услуги има възможност онлайн да получава информация, примерно от ТЕЛК, от Националния осигурителен институт, от Агенцията за хората с увреждания и така нататък, да не изреждам всички институции, ако родителят не е съгласен, той може лично да занесе документите, информацията, която е необходима според него. Няма никаква пречка! Тоест всичко, което предлагате като промяна в Закона за социалните услуги, се изчерпва с това. Останалите мерки са мерки в Закона за закрила на детето. Тогава отново задавам въпроса: защо искате да промените Закона за социалните услуги, а не променяте Закона за закрила на детето? Направете го Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето. Тогава ще бъдем и в съгласие с текстовете на Закона за нормативните актове. Какво предлагате, нека да видим, в Закона за закрила на детето? Да, целта е да се осигури по-интензивна закрила на родителя, чието дете е настанено извън семейството със заповед на директора на „Социално подпомагане“, тоест да бъдат защитени правата и на родителя. Това е добра мярка, която може да бъде приета, и аз съм съгласен да бъде подкрепена, защото родителят също е част от семейството и основната идея изобщо на българското общество и на законодателството е децата да бъдат отглеждани в семейството и само по изключение, когато са застрашени животът, здравето на детето, само тогава да се налагат мерки за закрила, забележете, под съдебен контрол. И още нещо, Вие предлагате промяна на процесуални срокове, предлагате правото на обезщетение на родителя, когато става въпрос за издадена заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“, от 14 дни да се намали на 7 дни. Защо го правите това? Вие знаете ли, има юристи във Вашата група – процесуалните срокове са предмет на Административнопроцесуалния кодекс? Защо в Закона за закрила на детето ще променяте процесуални срокове и какво печели родителят от това, че намалявате срока за обжалване от 14 на 7 дни? Ами в рамките на останалите 7 дни той може да получи допълнителна информация, която да е от полза за неговото обжалване. Така че всички тези въпроси са изключително важни и според мен трябва да намерят място в окончателните текстове по Закона за социалните услуги – Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги. По отношение на Законопроекта на колегите от ГЕРБ. Ами, ако не беше отложено влизането в сила на Закона с шест месеца, нямаше да има нужда от тези текстове, които се предлагат в момента. Вие, колеги, предложихте – няма ги колегите от ВОЛЯ, те предложиха

Защото не може в рамките на три месеца Министерският съвет да издаде наредба по Закона за социалните услуги, не може Министерството на труда и социалната политика да издаде всички тези устройствени правилници за Агенцията, за качеството на социалните услуги, Правилника за приложение на Закона за социалните услуги. Тази карта на социалните услуги няма как в рамките на…, макар че има и други мнения, но всичко това е свързано и с бюджетна процедура и няма как да бъдат съчетани и затова по-правилно е да се отложи приемането на тази карта с една година, за да може да има корелация между финансирането, защото бюджетната процедура е година за година и изготвянето на Картата на социалните услуги за финансирането на държавно делегирани дейности, когато става въпрос за социалните услуги. В заключение, уважаеми колеги, това, което предлагате – обръщам се към „Обединени патриоти“, аз знам, че искате да отговорите на обществените очаквания, знам, че протестът от улицата Ви притеснява, знам, че искате по някакъв начин да потърсите политическа легитимност през социалното законодателство, повярвайте ми, имам опит в тази дейност, социалната система никога не води до извличане на политически дивиденти. Запомнете го това! Защо? Защото в социалната политика никога не можем да постигнем справедливост на сто Най-важният въпрос е да постигнем по-малко несправедливост. Ако се стремите към това, готов съм да Ви подкрепя. Но това, което виждам, няма как да бъде подкрепено и затова нашата парламентарна група ще се въздържи и по двата проекта. Реплики? Заповядайте, господин Митев, за реплика. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Адемов, аз вземам реплика по няколко пункта в изказването Ви, с които няма как да бъда съгласен. Първо, по отношение на Търговския закон и неговия чл. 1. Член 1 на Търговския закон не изброява изчерпателно търговските сделки. В неговия край, в края на тази разпоредба, се казва, че търговецът може да сключва и други сделки, които са разрешени от Закона. И в този смисъл е и предложението, което ние сме направили в Закона за социалните услуги. Що се отнася до процесуалните срокове в Закона за социалните услуги, те са специални по отношение на сроковете, които са в Административнопроцесуалния кодекс, които са общи. Административнопроцесуалният кодекс урежда общото административно производство, като имаме специални правила в множество закони, не само в Закона за социалните услуги, примерно в Закона за социалното подпомагане,

прилагането и спазването на Закона за нормативните актове. Няма пречка в Закона за нормативните актове тогава, когато имаме свързани разпоредби в други закони, те да бъдат изменяни през Преходни и заключителни разпоредби и това е постоянна законодателна практика и техника, може да се каже, от поне 30 години. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев. Втора реплика? Заповядайте, господин Веселинов.

Уважаеми господин Адемов, за съжаление, това, което като мотив изтъкнахте, за да не подкрепите нашия законопроект, е един вид казуистика за мен. Носеха се от девет кажете: ама ние ще се въздържим, въпреки че това е добре и онова е добре, а пък другото не го разбираме. Ами така чух, по-специално за родителските политики. Аз не се съмнявам, че ДПС няма да подкрепи този законопроект, просто защото ДПС като либерална формация е част от това постоянно променяне на нашето социално законодателство в ущърб на семейството и в полза на индивидуални права. Нашето усилие е в обратната посока. Ние смятаме, че семейството е основна структурна единица на обществото и то трябва всячески да бъде подкрепяно. Именно липсата на този баланс в Закона за социалните услуги и в Закона за закрила на детето, прав сте, е причината да внесем този законопроект. Но в Закона за социалните услуги ние всъщност променяме философията. Ние залагаме една идеологема, ако щете, която обаче е важна – тези, които са учили право, знаят за какво става дума. В Семейния кодекс има множество текстове, които са свързани с нрави, с ценности, а не с конкретно правно приложение – това не е изключение за българското право. И за нас това е фундаменталното, това е важното и затова това е основната част от Закона, а другото е прикрепено към него като изпълнение на тази философия. начин да бъде неподкрепено подобно предложение, подобен подход – най-малкото, защото всичките тези текстове, които ние променяме, са изменени именно чрез Закона за социалните услуги.

споменаха това, което засяга юридическите аргументи. Не мисля, че има някакво основание в това да твърдите, че ние действаме под натиск на улицата, на протестите или на недоволните родители. Първо, Първо, не виждам нищо лошо в това да се води диалог със заинтересованата страна. Това в крайна сметка са всички български граждани, които подлежат, обект са на този закон и са заинтересовани да имат свое мнение. И на второ място, този модел е наша дълготрайна политика. Ние винаги сме отстоявали да се ограничи възможността неправителствени организации да участват в предоставянето на социални услуги, още повече по една толкова деликатна тема като българското семейство и българските деца това винаги сме го твърдели, още по-малко тяхната роля в извеждането на деца от семейството по неясни критерии с неясни аргументи. Така че това е наша ясна политика и не смятам, че имате основание да твърдите...

по никакъв начин с предложените текстове не променяте нито философията, нито каквото и да било в Закона за социалните услуги. Първо, въобще не е вярно, че Законът за социалните услуги в Преходните разпоредби е променил текстове от Закона за закрила на детето. Единствената промяна там е свързана с определението на „Дете в риск“.

защото няма как априори децата с увреждания да бъдат деца в риск – ние сме ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. никъде в законодателството – и в Закона за социалните услуги, няма и дума за отнемане на деца от семейството. Няма такова нещо! Кой Ви е казал? Кажете ми един текст в Закона за социалните услуги, където става въпрос изобщо за отнемане на деца от семейството? Мерките за закрила, включително и в спешни състояния, когато става въпрос за насилие над детето, когато става въпрос за побой, за проституция и така нататък, са разписани в Закона за закрила на детето, а не в Закона за социалните услуги. Там е казано точно и ясно кои са условията, каква е съдебната процедура за извеждането на деца извън семейството, и то само в краен случай – когато са застрашени здравето и животът на децата. На следващо място, уважаеми колеги, пак повтарям, Законът за социалните услуги предизвика напрежение в обществото, раздели обществото точно заради непознаването на Закона за социалните услуги. Ако в детайли разгледате това, което е разписано там, Законът за социалните услуги е Закон, който дава възможност за подкрепа на хората, за да могат да преодолеят опасността от социално изключване, за да могат да преодоляват бариери сами да се справят. Това е философията на Закона за социалните услуги – подкрепящите мерки, които са в основата. А всичко останало, което е свързано със закрила на детето, със семейните политики ние имаме законодателство, което урежда семейните политики – казахте част от тях, Семейният кодекс, Законът за семейните помощи за деца, Кодексът за социално осигуряване – да не изброявам цялото законодателство, което е в подкрепа на семейството. Семейството е неразделна част от социалната клетка на обществото и никой не го отрича това нещо – нито Законът за социалните услуги, нито който и да е закон. Ако Вие смятате, че някъде в законодателството има такова разделение на семейството, на родители, на деца, на текстове, които разделят здравината на българското семейство, кажете го, променете тези текстове, но аз твърдя, че такива текстове няма. Благодаря, уважаеми господин Адемов. Господин Вигенин за изказване – заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще започна с това, че наистина е жалко, че няма представител на Министерството днес и едно очакване – при големия ремонт на правителството, който предстои, да бъде демонтиран и министърът на труда и социалната политика. Тъй като цялата дейност, цялата работа на правителството, а и на мнозинството в парламента по Закона за социалните услуги, показва една драматична неспособност да бъдат оценени проблемите в този закон и да се търси някакво съгласие, консенсус в обществото по него. Това е един от законите, по които не може законодателството да се развива конфронтационно, да се виждат дълбоките разломи по някои от текстовете и политиките, които се предлагат, и в същото време да не се прави нищо, за да се търси някаква форма на съгласие по тях, а тя, уверявам Ви, е възможна. Днешното обсъждане е още едно доказателство, че Законът за социалните услуги е недомислен, че от самото начало подходът към него беше сгрешен, а поредицата от грешки от края на миналата година досега продължават и аз предполагам, че много скоро ще стигнем до нови промени. В края на краищата една голяма част от текстовете в този закон ще трябва да бъдат променяни или отменяни, или отлагани. Пак казвам, това е една безпомощност, която хората, които имат нужда от тези услуги, наистина не заслужават. Съжалявам, че миналата година, подчертавам, ние подкрепихме отлагането на влизането в сила на Закона, но го подкрепихме с очакването и разбирането, че министърът на труда и социалната политика ще се опита да намери тези пресечни точки между различните групи в обществото, които изразиха отношение по този закон и ние като парламентарна група положихме усилия това да се случи. За съжаление, се оказа, че министър Сачева от самото начало не е имала никакво намерение да търси такова съгласие, а отлагането е било опит обществото да бъде заблудено и този законопроект да си влезе във вида, в който е предложен. Ние работихме немалко по тази тема, направихме срещи по места, направихме една много широка дискусия тук в българския парламент с над 30 организации, които имат отношение по този законопроект, където се състоя един наистина смислен разговор между крайните привърженици, крайните противници и се видя, че такива пресечни точки има. сезирахме Конституционния съд, тъй като видяхме, че част от организациите имат основателни подозрения към една голяма част от текстовете в Закона и Конституционният съд потвърди, макар и частично, че поне в няколко от текстовете този закон е противоконституционен. Какво ще каже министър Сачева по този въпрос, която твърдеше, а и самото правителство, че такъв проблем няма? И днес част от управляващата коалиция – Патриотите, предлагат промени в текст, който, ако не се лъжа, вече е обявен за обявен за противоконституционен от Конституционния съд. Ние смятаме, че Вашият подход – поне за мен, е неразбираем. Аз не съм човек, който е работил в тази сфера. Да, чел съм много, тук има, разбира се, специалисти, но управленският подход за мен е неразбираем. От една страна, решаваме, което как беше, както се казва, за заблуда на обществото, че в рамките на четири месеца ще бъде направен анализ и ще бъде предложен социален кодекс, който ще включи цялото законодателство и ако това може да се случи за четири месеца, ние твърдим, че не може, но Вие взехте решение – значи, трябва да се случи, защо се налага сега в този закон, който би трябвало да бъде част от този нов социален кодекс, да приемаме някакви срокове, които са за след година и половина? Какъв е смисълът от тези срокове след година и половина, като може би ще има нов законопроект, нов кодекс, в който всичко това ще е там и тогава трябва да разсъждаваме над евентуално приемане на нови срокове за част от текстовете? Като цяло наистина е неразбираем този подход, тези кръпки, тези постоянни предложения, замазване на очите на хората, а всъщност някои от основните проблеми остават отново неадресирани както в Законопроекта на „Обединени патриоти“, така и от предложенията, които са направени от правителството. Първо, аз ще изброя няколко от тях и ние най-вероятно ще направим тези предложения между първо и второ четене и, надявам се, разумът да надделее, но няколко наглед дребни неща, които биха биха успокоили част от българското общество, което с основателно подозрение гледа на този законопроект. Например – само ще кажа няколко от нещата, върху които разсъждаваме, лицензирането на доставчиците на услуги според нас трябва да важи за всички, независимо какъв е обхватът и времетраенето на услугите, които предоставят – били еднократни или временни. Възлагането на социални услуги на частни доставчици трябва да става не с решение на кмета, с възлагане от кмета, а с решение на общинския съвет, защото тогава филтърът става по-сериозен. Според нас частните доставчици на услуги не трябва да участват в предвидените в Закона съвети към общините, които дават препоръки за Да, има логика неправителствените организации, подчертавам, в обществен интерес е да бъдат част от тези съвети, но не и частните доставчици на услуги, тъй като те имат конкретен частен интерес да има нужда от по-широк обхват на социалните услуги, тъй като за това ще бъдат заплащани. Освен това в Законопроекта е предвидено частните доставчици, които не развиват социални услуги, финансирани от бюджета, да бъдат на уведомителен на уведомителен режим, тоест да уведомяват кмета, а не да получават разрешение от кмета, което смятаме, че също трябва да бъде коригирано. Завършвам с това, абсолютно е прав господин Адемов, че част от проблемите не са в този закон, а са в Закона за закрила на детето. не отваряме дискусията по Закона за закрила на детето сега, тъй като считаме, че е нужен един много внимателен анализ. Това е много чувствителна материя и трябва да има едно наистина широко обсъждане преди да преминем към конкретни промени в този законопроект – в Закона за закрила на детето, но и нашето разбиране е, че има нужда от преглед и ревизия на философията на политиката и в това отношение се надявам дали този, дали следващият парламент много скоро ще трябва да се заеме и наистина да поработи сериозно по тази тема. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вигенин. Една процедура да направим преди това. Реплика ще има. Съжалявам, че малко нарушавам реда. Процедурата е да удължим времето, колеги, ако нямате нищо против, за да може дебатите да минат по двете точки, и ще продължим с реплики КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Правя процедурно предложение за удължаване работата на Народното събрание в днешния ден във връзка със законодателната част до

Няма реплики. Изказване? Заповядайте, господин Сиди. Извинявайте, господин Сиди, госпожа Желева беше преди Вас.

Госпожо Желева, само ще си позволя да прочета две съобщения, които пропуснах в началото, а е важно да бъдат прочетени, за да върви процесът нататък. Съобщения: Вчера, на 16 юли 2020 г., е постъпил и е изпратен на народните представители Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация на законопроектите, приети на първо гласуване на 16 юли 2020 г.

от 14 юли 2020 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 3 от 2020 г. С Решението си Конституционният съд обявява за противоконституционни разпоредбите на чл. 81, ал. 1, чл. 87 и чл. 116, ал. 1, т. 3 и 7 от Закона за социалните услуги. Заповядайте, госпожо Желева. уважаеми колеги! С разглежданите промени, които предлагате в Закона за социалните услуги, напрежението, което се създаде по тази тема, няма да се потуши, както заявиха вносителите, напротив. И не разбирам защо, поради тази причина, се бърза, защото това, което предлагате, са само някои козметични промени. Да, с някои от предложенията на колегите от Патриотите мога да се съглася, но тях ще ги разгледаме по-подробно между първо и второ четене, но пък, от една страна, други се противопоставят на други закони, колеги. Преди малко госпожа председателят прочете едно съобщение за произнасяне на Конституционния съд. Аз не разбирам защо по този начин избързахте и сега на дневен ред влиза като извънредна точка тази тема, а не се изчака да се предложат и тези членове, които Конституционният съд реши, че са противоконституционни. Тези членове, които преди малко ние чухме, никъде не са отразени, с изключение на един, и това е основната тема. Това, което предлагате не отговаря на искането на хората отвън, на тези, които се противопоставят на този закон. И, второ, преминавам към отделните текстове, които Вие предлагате. Една част от тях са свързани с разширяване обхвата на сроковете и това доказва основното ми говорене по време на първо четене, че тези срокове са твърде кратки и няма да се справи Министерството, а съответно и общините. Имаше огромно притеснение от страна на общините, имаше становище и на Националното сдружение на общините, че общините няма да се справят с така вменените им допълнителни ангажименти и това става видно с предложените промени. Другото, което е много важно – аз смятам, че една от най-добрите хипотези и най-доброто предложение в този закон е Националната карта и съответно новото финансиране на социалните услуги или така наречените нови стандарти и допълнителните стандарти към тях, с което, уважаеми колеги, ще се подобри заплащането и качеството на социалните услуги. Какво правим сега? Ние го удължаваме с още една година, това ще се случи 2020 г. Дотогава по сегашния ред ще бъдат финансирани социалните услуги. С какво това ще реши проблемите в социалната сфера? С какво тези предложения ще могат да подобрят заплащането на социалните работници, на качеството на социалните услуги, на това, че няма квалифицирани кадри? Тези предложения няма да решат тези проблеми, които са в основата на социалната политика. И накрая, искам да завърша с това, че всъщност

услуга, или превръщането ѝ в бизнес. Няма лошо да има частни доставчици, които да правят тази услуга със собствени средства, с частни средства, но когато е финансирано от държавата, трябва да има по-добър контрол. Аз тук такива предложения не виждам. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Желева. Реплики?

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, изслушах дотук дебата и оставам с впечатлението, че БСП и ДПС са против тези промени. ДПС изказаха доста аргументирано своето мнение, макар че аз трудно мога да се съглася с него, защото наистина – да, променяме чрез Закона за социалните услуги и Закона за закрила на детето, но той така беше променен, както и много други закони, променени именно чрез Закона за закрила на детето. Законът за социалните услуги изкара хората на улицата, ние чухме техните искания, говорихме с тях много пъти. Има много разнопосочни искания – от промени в сегашния действащ закон, до отмяна изцяло на Закона, затова и преди няколко седмици с решение на Народното събрание задължихме Министерството да направи анализ и след това да изготвим и Кодекс за социалните услуги, с който този Закон за социалните услуги всъщност да бъде отменен и да бъде написан изцяло нов кодекс, в който да влезе цялото това фрагментирано законодателство. От колегите, които се изказват от БСП, аз успях да разбера, че Вие имате Ваш законопроект. Важно е да се знае, очевидно. Вие декларирате, че имате такъв, не сме го видели все още, но Вие ни разказахте подробно какво има в него. Казвате как няма да подкрепите нашия законопроект, но ще направите предложения между първо и второ четене. Аз това не го разбирам. Ако искате да водим наистина дебат по темата, подкрепете този законопроект, готови сме да водим разговор между първо и второ четене, и след това тези Ваши предложения, които Вие декларирате, че имате, да ги включим, ако са добри, в крайния текст на Закона. Второто нещо, казвате: защо бързаме? Бързаме, защото хората на улицата искат промяна и отмяна на Закона Тъй като сме съгласни с тезата, че отменяйки Закона за социалните услуги, ще има правен вакуум в тази сфера, затова подходихме по този начин – отмяна чрез кодификация, и промяна на Закона до влизането в сила на новия кодекс.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! На нашето внимание са предложени два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги. Позволете ми преди да подходя по всеки един от тях и по тези предложения, които са направили колегите, да кажа няколко важни неща. Аз благодаря на народния представител Хасан Адемов, който върна фактологията по процеса на създаване на Закона за социалните услуги до неговото приемане, но аз ще върна малко по-назад лентата. От 2013 г. се говори за нов Закон за социалните услуги. От 2016 г. е разработена Концепция за Закон за социалните услуги. През 2017-а, 2018-а, 2019 г. течеше процес по създаването на този изцяло нов закон. През март месец миналата година – 2019 г., той беше приет в Народното събрание, но, за голямо мое съжаление, една част от текстовете създадоха напрежение в българското общество. С днешна дата, година и три месеца по-късно, ни се предлага предложение от народните представители от ГЕРБ, с което искат отлагане на изготвянето на подзаконовата нормативна база с оглед на това, че отлагане от 1 януари сега към 1 юли ще обуслови невъзможността да бъдат въведени новите стандарти в средата на следващата година, да бъде създадена Националната карта за социалните услуги. Уважаеми колеги от ГЕРБ, Вашето предложение всеки, който го погледне, ще види, че това не е предложение на народни представители, това е предложение на Министерството на труда и социалната политика. Защо Министерството на труда и социалната политика прави такова предложение? За мен това е некомпетентност и бездействие от тяхна страна. Закона, приет миналата година, в § 43 имаме в регламентирания 3-месечен срок от влизането на Закона в сила да бъде подготвена подзаконовата нормативна уредба. Аз смятам, че имаше година и половина срок, в който Министерството на труда и социалната политика след влизането на Закона в сила можеше на Портала за обществени консултации да постави всички проекти на подзаконова нормативна уредба. Аз изключително много съжалявам, че в момента в залата я няма министъра на труда и социалната политика, за да зададем тези въпроси към нея. Онзи ден, когато разглеждахме двата законопроекта в Комисията по труда и социалната политика, имаше представител – заместник-министър Зорница Русинова, но, за съжаление, не получихме адекватни отговори. Същността на това предложение на ГЕРБ в момента е свързано с финансирането и аз твърдя, както и миналия път, когато разглеждахме въпроса по създаването на изцяло нов Кодекс за социална закрила, че в крайна сметка ние вече шест години сме в процес по създаването на едно добро законодателство, защото, знаете ли, действително 47 български общини в момента не предоставят нито една социална услуга?! За съжаление, стандартите, които в момента действат, са изключително ниски и социалните услуги не могат да отговорят с онова така необходимо качество на потребността на хората, които имат нужда. За съжаление, значимото нарастване на предлагания брой социални услуги в общността, техният обем не е в състояние да покрие съществуващите нужди. И какво правим ние? Отлагаме с още година и половина тези проблеми, но по никакъв начин дори частично не отговорихме на част от притесненията на хората. Ние, представителите на БСП, внесохме предложение до Конституционния съд за определени текстове, за които имаше напрежение в обществото. Конституционният съд се произнесе и преди няколко дни излезе със свое решение, че чл. 81, чл. 87 и чл. 116 противоречат на основните конституционни разпоредби. Тук, от тази трибуна, ще отговоря на представителите от „Обединени патриоти“, които правят своето предложение. Уважаеми колеги, действително с част от Вашите предложения се отговаря на напрежението и това, което обществото иска от нас като народни представители, с определени текстове, но аз имам съображения и смятам, че и колегите от „БСП за България“ също, и в тази връзка такава е позицията ни – да се въздържим. Тя е свързана с измененията, които предлагате по Закона за закрила на детето, и по-конкретно по отношение на оспорване заповедта за временно настаняване по административен ред. Процесуалните срокове, които въвеждате, и съкращаването им е изключително е изключително сериозен въпрос, който аз смятам, че трябва да получи своята аргументация и от Министерството на правосъдието по отношение на това как трябва да бъдат въведени тези срокове. За съжаление, ние в Комисията по труда и социалната политика не получихме отговор от Министерството на правосъдието. Аз изключително много се надявам да получим такъв във времето между първо и второ четене. Този 7-дневен срок, който Вие предлагате, за да може родителите на детето да обжалват, много често в правната практика, много често в процесуалните процедури даже бива удължаван. Нашите хипотези да се въздържим по Вашето предложение са свързани не с аргумента, че част от Вашите предложения не са добри добри или не са в посока на това да разсеем напрежението в обществото, а по отношение на определени текстове, които притесняват със своите процесуални срокове. Уважаеми колеги народни представители, като заключение ще кажа едно: това, което се случва в момента, показва безхаберието, бездействието и некомпетентността на Министерството на труда и социалната политика. Преди две седмици ние, уважаеми колеги народни представители, взехме решение поредното, с което замазваме проблемите в сферата на социалните услуги, да подготвим изцяло нов Кодекс за социална закрила, който да обхване цялото фрагментирано законодателство. Ние можем да си законодателстваме с години, както се вижда, аз казах откога законодателстваме в тази сфера, но проблемите на хората, които имат нужда от социални услуги, не се решават. Именно наш дълг е да вземем решение, че това законодателство, което ние трябва да приемем тук, в тази зала, трябва да бъде бързо, ефективно, защото то е не само за хората, които имат нужда от социална закрила, но и за онези социални работници, които в момента работят на минималната работна заплата ние сме ги поставили в това положение. И отлагането на сроковете, уважаема госпожо Ангелова, защото виждам, че Вие сте водеща в предложението на ГЕРБ, е свързано и с отлагане и на стандартите, а тези стандарти са свързани с по-добри възнаграждения, по-добра издръжка на социалните услуги в България. В тази връзка е и нашето отношение към така направените предложения. Както казаха моите колеги – ние ще се въздържим по двете предложения. Нашата парламентарна група има предложения, които ще направи за второ четене и те са свързани със страховете на хората, и с текстовете, които в момента Конституционният съд обяви като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

което абсолютно не беше коректно, защото нещата, които Вие споменахте в изказването, не отговарят на истината. Вие търсите скандала, търсите пикантерията, търсите политически политически ефект. Но няма как това да стане, защото истината по нашия законопроект, който сме входирали няколко народни представители от парламентарната група на ГЕРБ, е за удължаване срока само на Националната карта на социалните услуги и финансирането по новите стандарти, а не на подзаконовата нормативна уредба. Явно, че за толкова години в Народното събрание Вие не се научихте, че подзаконовата нормативна уредба се изработва след влизане в сила на определен закон в срок до три месеца. Няма как подзаконовата нормативна уредба да бъде изработена и да бъде приета в Министерския съвет, преди влизането на който и да е закон. (Възгласи: „Браво!“ Госпожо Желязкова, имате думата за изказване.

Днес разглеждаме два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги. Разбирам желанието на колегите да създадат внушение, че ситуацията със Закона за социалните услуги е проблемна, но, моля Ви, не правете такива твърдения. Между удължаване на сроковете и отлагане има една огромна разлика, която всеки един от нас, предполагам, разбира. Същото, което каза и колегата ми Светлана Ангелова, ние като народни представители трябва да знаем, че приемането на подзаконовата нормативна уредба се случва само и единствено след като законът е влязъл в сила, а Законът за социалните услуги влезе в сила от 1 юли тази година. Ние от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ осъзнаваме важността на измененията, които сме предложили, и ще подкрепим двата закона на първо четене, защото е важно по адекватен начин да уредим всички производства, произтичащи от влизането в сила от 1 юли тази година на Закона. Основните промени, които предлагаме, касаят реда и начина на прилагането на случаите по действащото законодателство в момента до приемане на Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и до приемане на Устройствения правилник на Агенцията за качество на социалните услуги, който вече е качен за обществено обсъждане. Както всички знаем, целта на Закона е да оказва подкрепа на всички български граждани. С него ние въвеждаме по-добър регламент и качествен контрол на социалните услуги. За целта е необходимо да се приеме предлаганата синхронизация, която правим в момента. Създаването на Националната карта на социалните услуги ще гарантира, че няма да има свободен пазар на услуги. За да могат да започнат тези дейности, е необходимо да бъде приета от Министерския съвет Наредба за планирането на социалните услуги. Самата процедура за приемането на Националната карта от Министерския съвет също ще е минимум два месеца. С оглед на необходимостта от обществено обсъждане и спазване на законовите изисквания, ако не се удължи срокът за Картата, общините ще се наложи да извършат анализи и да разработят предложенията в срок от около три месеца. От друга страна, средствата за социални услуги се залагат в Закона за държавния бюджет и няма как да започне финансирането на нови стандарти от средата на годината, тоест 1 юли 2021 г. Поради това се предлага както приемането на Картата, така и финансирането по новите стандарти да съвпада с началото на бюджетната 2022 г. Дотогава услугите ще се финансират по стандартите, разработени по досегашния ред. Ще има регулации в обществения ресурс и ще се насочват само, където има нужда. Акцентите върху развитието на хората, които работят в социалната сфера, също е важна тема, заложена в Закона за за социалните услуги, затова подкрепете предложенията, за да може да дадем старт на реформа в сектора, която касае не само хората в нужда, но и цялото българско общество. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Желязкова. Реплики?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

Всеки от нас или всеки, който знае, в § 43 от Закона за социалните услуги е регламентирана подзаконовата нормативна база, която трябва да бъде приета в тримесечен срок. Но както, госпожо Желязкова, Вие, така и предходната госпожа Ангелова – и Ви споменавам поименно, защото най-вероятно Вие не сте си прочели Закона, в в § 43 пише: „В тримесечен срок от влизането на закона в сила“, което означава, че Законът на 1 юли влезе в сила, в тримесечен срок тази подзаконова нормативна база може да бъде приета. Никъде не е казано на кой ден от третия месец това нещо ще се случи. Другото нещо, което Вие правите в момента във Вашето предложение: действително е свързано със стандартите, действително е свързано с Националната карта. За мое голямо съжаление, всичко върви с подзаконовата нормативна база. За мое голямо съжаление, това отлагане, което Вие в момента предлагате, е с година и половина. Не пречи нищо в средата на следващата бюджетна година с актуализация на бюджета, след като се приемат новите стандарти, да дадем необходимата глътка въздух на онези хора, които работят в сферата на социалните услуги – те да започнат да получават едни по-високи възнаграждения от средата на следващата година. Да, но не! Ние не можем да си позволим за тази сфера да увеличим възнагражденията на хората, да увеличим стандарта, да предоставим социални услуги там, където ги няма.

Много малко време имате. ние по някакъв начин вдигаме напрежението с това, което говорим, и с нашето отношение към двата законопроекта. Сега ще Ви задам няколко въпроса, на които ще Ви помоля да ми отговорите.

на 14-и. Преди обяд се произнася Конституционният съд по жалбата за противоконституционност – обявява три от текстовете за противоконституционни. Вие следобед на 14 юли, вторник, вкарвате Вашия законопроект. На 15 юли се гледа в Комисията по труда и социалната политика, а на 17 юли вече е в залата и искате подкрепа и консенсус. Като се иска подкрепа и консенсус, се прави така – вкарва се Законопроектът, водят се разговори, искат се становища от различни които работят в тази сфера – било правителствени, било неправителствени. Вие направихте ли това, че да искате подкрепа? Госпожо Желязкова, знаете ли, че вече има жалба в Комисията по жалбите на гражданите срещу действия, които направихте? Че не давате възможност на един такъв важен момент, който създава изключително напрежение в обществото, да го прекарате пак по някакъв начин – бързаме до края на сесията! За какво е това бързане?! Защо, като искате подкрепа, не обсъдихте с хората, от които искате подкрепа, това? Ако искате да успокоявате напрежение, защо не потърсихте тези, които са напрегнати от Вашите предложения, да направите един разговор с тях, ами го внесохте? И още много въпроси, но не виждам колко време остава. Но съвсем набързо Ви отправям въпроса: как се вписва Вашето предложение в контекста на новия

Уважаеми господин Председател! Госпожо Клисурска, на първо място, ще спомена, че в момента работна група, създадена от експерти от Министерството на труда и социалната политика, разработват подзаконовите нормативни документи и те ще бъдат приети в срок от три месеца, както е по закон. На второ място, няма как финансирането да започне по средата на годината, защото това означава в бъдеще, че ще трябва да бъде предвидена актуализация на бюджета. За да може да гарантираме сигурност, затова сме направили и тези предложения. Господин Гьоков, решенията на Конституционния съд нямат нищо общо с нашите предложения. Както знаете, те не се коментират, а и нашите предложения нямат нищо общо с текстовете, които са отменени. Затова не мога да разбера как и Вие, и преждеговорившите постоянно споменавате тези решения. Те са факт Те са факт и автоматично текстовете отпадат от самия закон. Предполагам, Вие по-добре го знаете от мен, като човек, който има по-голям парламентарен опит. Има ръководство на Комисията, което насрочва заседания. Не насрочват заседания вносителите. Ние сме вносители, направили сме своите предложения и те са единствено и само с цел по по-лесен начин да се работи, за да може да отговорим на нуждите на самия законопроект. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Желязкова. Госпожо Пешева, имате думата за изказване.

беше готово Законът да влезе в сила от 1 януари 2020 г. Въпросът ми е: след като знаят, че той се отлага и ще влезе на 1 юли, какво правиха половин година и не можаха ли да подготвят през това време тази поднормативна уредба, така че тук в най-кратък срок тя да бъде внесена? Второ, искането на гражданите в крайна сметка изобщо не кореспондира с цялата идеология на този закон. Наистина не знам защо се правят едни кръпки в този момент?! Има решение на Конституционния съд, в което три члена са противоконституционни. Вие вкарвате буквално часове след решението на Конституционния съд промени, които се гледат на следващия ден в Комисията. Извинявайте, казвате, че не зависи от вносителите, обаче нашето предложение, което беше за отлагане, го чакахме повече от два месеца да влезе в Комисията. Няма как – влиза на следващия ден веднага в Комисията и вече е в залата, без каквато и да е възможност да бъде дискутирано, обсъдено с експерти и с хората, които в крайна сметка очакват една адекватна услуга, очакват адекватно законодателство от нас, така че ние да отговорим на техните искания и нужди. Това в момента категорично не се случва. случва. Не смятам, че едни такива кръпки могат нацяло да променят нагласите на хората, повечето от които искат отмяна на Закона. Другото – къде в момента е представител на Министерството на труда и социалната политика при този така важен въпрос? важен въпрос? Искам да кажа, че не може, както и самите ние гласувахме преди две седмици, или колко беше, за изработването на Кодекс за социална закрила. Какво правим сега? Отлагат се едни срокове за след година и половина, до шест месеца трябва Министерството да изработи въпросния кодекс. Тоест какво правим? Кръпки на един закон! След шест месеца ще правим друг, в който този евентуално ще бъде включен. Това ли правим ние? Това ли заслужават хората?

Това, което искам да кажа, е, че когато говорехте за подзаконовата нормативна база, Вие трябваше да припомните на народните представители Указ № 833 от 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове. актове. Какво казва той: „Проектът на акта по прилагане на Закона се изготвя заедно със Законопроекта и се приема в срока на влизане на Закона Това е, уважаеми дами и господа народни представители! С днешна дата цялата подзаконова нормативна база по Закона за социалните услуги трябваше да е на Портала за обществени консултации, но Министерството на труда и социалната политика не си свърши работата.

Ще гласуваме законопроектите по реда на тяхното постъпване. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, № 54-01-55, внесен от

Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, № 054-01-71, внесен от народния представител Светлана Найденова и група народни представители. Гласували

Благодаря, господин Председател. Моля, процедура за допуск на доцент доктор Янко Иванов – заместник-министър в Министерството на земеделието, храните и горите, и доктор Петя Петкова – директор на дирекция „Политики по агрохранителната верига“.

№ 054-01-70, внесен от народния представител Ирена Димова и група народни представители на 10 юли 2020 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 14 юли 2020 г., на г., на което обсъди цитирания законопроект. В работата на Комисията участие взеха от Министерството на земеделието, храните и горите: доцент доктор Янко Иванов – заместник-министър, и доктор Петя Петкова – директор на дирекция „Политики по агрохранителната верига“. От името на вносителите Законопроектът и мотивите към него бяха представени от народния представител Ирена Димова. Със Законопроекта се изменят редът и условията за населване на животни в животновъдни обекти. Предвидено е съществуващият ред да продължи да се прилага за населване на животни в нови индустриални ферми за отглеждане на свине и птици в обекти, в които е ликвидирано огнище на заразна болест или болест по животните. По отношение на съществуващите стопанства със селскостопански животни и тези, които не са допуснали огнище на заразно заболяване по животните и хората, отпада необходимостта да са получили писмено разрешение за населването от директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните, което се издава след извършена проверка на място от официалния ветеринарен лекар и въз основа на предварителна оценка на риска. За тези обекти остава задължението да населват животни само в регистрирани животновъдни обекти. Освен маршрута на движение по улиците на населените места на животните от сборни стада, кметовете и кметските наместници ще са длъжни да определят и маршрута на движение на животните от животновъдните обекти. Разписва се ред за изготвяне и одобрение на оценителския доклад, който се определя размерът на дължимите обезщетения на собствениците на животни, унищожени при прилагане на мерки за ограничаване и ликвидиране на заразни болести, когато оценката е възложена на независим оценител. При липса на информация от Националния статистически институт е предвидено цените за обезщетението за зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи да могат да се определят и по фактурна стойност. От 500 на 1000 лв. се повишава прагът, над който обезщетението за унищожен инвентар се заплаща по оценка от независим оценител. Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя Законопроекта. В последвалата дискусия от парламентарната група на „БСП за България“ заявиха, че Законът се променя твърде често. Според тях Законопроектът не дава ясен отговор спрямо кои животновъдни обекти ще се прилагат новите правила за населване. Също така отбелязаха, че при липса на информация за реалните пазарни цени предложената процедура за изчисляване на размера на обезщетенията отново няма да бъде ефективна. Припомниха, че информация за пазарния еквивалент на тези цени може да бъде евентуално предоставена от САПИ ЕООД. Освен това отбелязаха, че в Законопроекта липсва основание за приемане на методика, по която ще бъде изчисляван този размер, което би създало проблем при оспорване от страна на заинтересованите лица.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

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Предложенията в настоящия Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност са свързани със създаването на изрична разпоредба в Закона за ветеринарномедицинската дейност, която да регламентира точно и ясно критериите, свързани с изготвянето на докладите от независимите оценители във връзка с констатациите при обезщетенията на животновъдните обекти, при ситуация на зараза и настъпили обстоятелства. С тази тази разпоредба ние ще отговорим на предварителните препоръки на Европейската комисия във връзка с изготвянето на ежегодния одит, свързан с финансовите средства, които се разплащат на бенефициентите във връзка с настъпилите обстоятелства. В заседанието на Комисията по земеделието и храните възникнаха въпроси и притеснения относно друго предложение, касаещо промяна в в Разпоредбата на чл. 132 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, а именно предложенията ни за облекчаване на процедурата при населване на животни.

Пак казвам, ако не постигнем пълно съгласие от всички парламентарни групи, ще оттеглим това наше предложение. С оглед на това призовавам всички парламентарни групи да подкрепим Закона на първо гласуване, в Комисията по прецизирането на текстовете, така че те наистина да отговарят на мотивите, които сме имали при входирането на този законопроект. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Белова. Откривам разискванията. Колеги, имате думата за изказвания.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да започна, първо, че това е четвъртата промяна в Закона за ветеринарномедицинската дейност през тази година и всеки път ставаше въпрос за много спешни промени, които налагат едно или друго решение, свързано по принцип с тежката епизоотична епизоотична обстановка в страната от миналата година. Това, което сега ни се предлага от вносителите, в никакъв случай не мога да го причисля към категорията „спешни“ поради предлаганите текстове и решения, които съответно се дебатират в Законопроекта. Аз разбирам от вносителите, госпожа Белова беше категорично ясна, че това, което се предлага по отношение на облекчената процедура за заселване на животни, създава много проблеми, има много подводни камъни, търси се или ще се търси консенсус. Струва ми се трудно да се намери консенсус за нещо, което даже може да влезе в категорията „лобистки поправки“ по простата причина, че има някакъв интерес това да се случва сега, да се случва в набързо подготвен законопроект и да се създадат условия да се тръгне в някаква посока, най-малко поради факта, че предстоят именно за финансиране на подобни проекти. Може да има идеи в тази посока, но нито им е мястото, нито е времето те да бъдат реализирани по начина, по който се иска, още повече че сложната епизоотична обстановка в страната от миналата година, тази също, изисква много по-строг контрол от страна на контролните органи за изпълнение на ангажименти за хуманно отношение, за биосигурност, за населване на животни и така нататък. Може би има някаква спешност по отношение на това как се правят оценките. Одитът недвусмислено посочи, че има изключително много своеволия за това как те са формирани – според оценителя и оценката, според обекта – оценката, тоест няма абсолютно никакви критерии накрая се получава така, че ние плащаме по-високи обезщетения от страните в Европейския съюз. Европейската комисия ни санкционира под някаква форма с нежеланието да възстанови тези суми, които по правило Европейската комисия заплаща при подобна но пак текстът в Закона не дава възможност да се види обективност и тази обективност да бъде направена по начин – дали с методика, дали с използване на повече от един източник, а не само Националният статистически за да бъдат всички убедени, че оценката отговаря на това, което е направено като разходи или това, което съответно ние целим – да бъдат обективни за всички, а не според обстоятелствата. Между първо и второ четене ще предложим промени в тази част, която да даде възможност разписаните текстове да гарантират прозрачност при определянето на оценките за животновъдните обекти. И може би не на последно място, миналата година, когато приемахме Закона и когато бяха унищожени над 200 хиляди прасета, тогава всички консенсусно решихме, че обезщетенията ще се изплащат в рамките на 30 дни след установяване на огнището и съответно

как да кажем, толкова неясно е написано, че по-скоро се приема, че този срок ще се удължи във времето и никой няма да знае кога ще получи обезщетението от така предложените промени. Затова ми се струва, че възможността

Уважаема професор Бъчварова, напълно сте права, че поправките в този закон от началото на годината са доста, но това Ваше изказване го приемам като констатация за усилената работа, която имаме в Комисията по земеделието и храните промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност в по-голямата си част са обусловени от това, че ние вече имаме изцяло ново хранително законодателство – Законът за агрохранителната верига, Законът за храните, и трябваше да синхронизираме действащите закони. Чувствам се горда, Чувствам се горда, че отчитате това. Това показва пред другите колеги, че ние работим колективно, експертно и приехме хранителното законодателство, което беше тема в последните няколко години и няколко мандата на този парламент, за което искрено благодаря на всички парламентарни групи. настоящите предложения в Закона за ветеринарномедицинската дейност съм сигурна, че между първо и второ четене, както винаги сме постигали съгласие, ще прецизираме текстовете, така че те да отговарят на мотивите, които сме имали като вносители. Благодаря Ви.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вярно е, че страшно много работим, особено по Закона за ветеринарномедицинската дейност, но искам да се върна на изказване отпреди две години от представители на Министерството на земеделието, храните и горите, когато казаха, че ще има изцяло нов закон, който ще бъде съобразен с новите изисквания и новите регламенти на Европейската комисия. За съжаление, такъв закон няма, затова се налага… се.“) Работи се – две години работим и още толкова ще натрупваме знания, но пък през това време ще се промени цялата ОСП или изискванията, и пак става някакъв омагьосан кръг. Мисля, че тези непрекъснати промени създават не само

Има ли други изказвания? Не виждам. Прекратявам разискванията и подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 054-01-70. Гласували

Предложението е прието.

На 17 юли 2020 г. е постъпил и ще бъде изпратен на народните представители Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, приети на първо гласуване на 17 юли

Уважаеми господин Председател, на основание чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение срокът за предложенията по Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, № 053-08-23